(HDZ)** Prelazimo na 3. točku dnevnog reda, a to je – - Prijedlog Odluke o prihvaćanju stajališta Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama protokola 4. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane, s prijedlogom zaključka Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 3. Zakona o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, i privremenog Sporazuma o trgovinskim i njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vidim da želi predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog. Uvaženi Ivan Bubić, ravnatelj u ministarstvu, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Želio bih vas danas upoznati sa Prijedlogom Odluke o prihvaćanju stajališta Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama Protokola 4. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane i sa prijedlogom zaključka. Uključivanje Republike Hrvatske u sustav dijagonalne kumulacije podrijetla provest će se odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. Kroz uključivanje Republike Hrvatske u sustav dijagonalne kumulacije podrijetla štiti se interesi hrvatskih gospodarstvenika. Ovaj sustav je od izuzetnog značaja za tekstilnu, kožarsku, obućarsku i metalsku industriju, te za distribucijska skladišta smještena u Republici Hrvatskoj, iz kojih se pokriva poslovanje u cijeloj regiji. Sustav dijagonalne kumulacije podrijetla omogućuje proizvođaču da u svoj proizvod uključi i materijale iz drugih država u sustavu, te da ga izveze kao vlastiti proizvod pod …/Ne razumije se./… uvjetima u neku treću državu uključenu u sustav. Što je više država uključeno u sustav dijagonalne kumulacije podrijetla veće su i mogućnosti kumuliranja materijala, te gospodarske koristi za sve one koji su u sustavu. U ovaj sustav uključeni su Europska unija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija, a Turska samo za industrijske proizvode. Dame i gospodo donošenje ovog zaključka je preduvjet za prihvaćanje stajališta RH o uključivanju u sustav dijagonalne kumulacije podrijetla kojim će se unaprijediti uvjeti poslovanja za hrvatske gospodarstvenike te njihova konkurentnost u međunarodnim okvirima. Stoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da donese zaključak kojim se prihvaća prijedlog odluke o prihvaćanju stajališta RH o izmjenama i dopunama Protokola 4. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i RH s druge strane. Zahvaljujem vam na pažnji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-HSU-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predlagatelji zakona. Eto ja ću, budući je bilo iscrpno izlaganje gospodina državnog tajnika, podvući 2 točke ove odluke jer mi se čini da je to najvažnije pa ću na samom početku reći da će klub HNS-HSU-a prihvatiti prijedlog Odluke o prihvaćanju stajališta RH o izmjenama i dopunama Protokola 4. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji što ujedno čini i sadržaj prve točke prijedloga odluke. Spominjem dalje točku 2. odluke koja kaže da se RH uključuje u SAP sustav dijagonalne kumulacije. O tome smo čuli isto tako od državnog tajnika koji kaže da sustav dijagonalne kumulacije podrijetla omogućuje proizvođaču da u svoj proizvod uključi i materijale iz druge države u sustavu te ga izveze kao vlastiti proizvod u neku treću državu uključenu u sustav. To svakako predstavlja korist za sve one koji su u sustavu jer podrijetlo robe postaje važan i odlučujući faktor od koga ovisi da li će neka roba steći povlašteni status u međunarodnoj trgovini. Mi svakako želimo da hrvatski proizvodi u tom smislu steknu povlašteni status u međunarodnoj trgovini i stoga ćemo ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Vjerujem da će svi klubovi, pa i svi zastupnici danas, podržati donošenje ovakve odluke i ne vidim koji bi to klub ili zastupnik i zastupnica bili protiv toga da se RH uključi u ovu dijagonalnu kumulaciju kumulaciju podrijetla unutar sustava zemalja koje su u sustavu stabilizacije i pridruživanja s EU. Zbilja stoji činjenica iznesena u samoj odluci da uključivanjem RH u SAP sustav dijagonalne kumulacije se štite interesi hrvatskog gospodarstva jer taj sustav donosi očitu gospodarsku korist svim gospodarskim subjektima i državama koje su u njega uključeni. Zbog toga će i klub SDP-a podržati i priključiti se svima onima koji će glasovati za donošenje ove odluke. Međutim, treba ovdje i prilikom tog pozitivnog, takvog pozitivnog glasovanja o ovoj odluci, treba postaviti barem 2 pitanja. Prvo je pitanje zašto ova odluka dolazi pred Sabor ili zašto se ovaj Protokol 4. mijenja tek sada? Tek sada znači da kasni barem 4,5 godine koliko vremena su druge zemlje u okruženju, odnosno druge zemlje koje su potpisale Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, a u trgovinskom smislu to znači Ugovor o slobodnoj trgovini sa EU, u tom međuvremenu su druge zemlje imale ovu mogućnost da za svoje proizvode u koje su ugrađeni materijali, repromaterijali iz tih zemalja, iz bilo koje od tih zemalja kada se izvoze u EU da imaju

naše gospodarstvo, naši izvoznici nisu imali takvu mogućnost i zbilja je za zapitati se tko je za vrijeme te 4,5 godine štitio interese hrvatskih gospodarstvenika kako se navodi da se ovom odlukom sada čini. Naročiti problem je tokom ovog vremena bio za tekstilnu industriju, industriju obuće, a pogotovo od trenutka kada se roba ili materijali iz Turske, kada su mogli biti uključeni u ovakvu dijagonalnu kumulaciju, a nisu bili uključeni. Tako da sav naš izvoz tekstila npr. kada je rađen od od materijala, tkanina uvezenih iz Turske, a toga nije bilo malo, ili čak s druge strane moguće je govoriti i o još nedovršenim sporazumima koji su npr. onemogućavali da i uključivanje materijala iz zemalja CEFTA-e i EFTA-e znači iz Švicarske i Norveške, ne donosi carinske povlastice. Znači da je za svo to vrijeme naša roba ulazila na, naš izvoz tekstilnih proizvoda na europskom tržištu bio opterećen ako je ovakav npr. turski materijal bio ugrađen, bio opterećen carinama što je za tekstilnu industriju i inače i prije krize pogođenu niskim cijenama drugih proizvođača tekstila, što je za tekstilnu industriju značilo nemogućnost sklapanja ugovora ili odustajanja od ugovora jer su bili barem nekonkurentni za razliku u europskim carinama koje se na, gdje se za njih nije primjenjivao izuzetak. Prema tome, mislim da je bilo dovoljno razloga pa čak i u obrazloženju ove odluke progovoriti o tome, reći nešto pa čak i izračunati nešto za zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru, reći koliko je npr. u te 4,5 godine bio smanjen ili objektivno smanjena mogućnost našeg izvoza zbog neprimjene povlaštenih carinskih stopa ili nultih carinskih stopa zbog nedostatka ovako izmijenjenog Protokola 4. Ili barem nam reći se moglo što će sada nakon stupanja na snagu protokola to to u materijalnom smislu, u smislu povećanja izvoza značiti za naš izvoz tekstila, obuće ili nekih drugih industrijskih grana. Prema tome, držim da se ovdje ne može primijeniti ona ona poslovica "Bolje ikad, nego nikad", naravno da je bolje da se sada ide sa ovim Protokolom ali za ono što se do sada nije činilo mislim da se trebaju postaviti ova pitanja, da se treba pitati tko je odgovoran za tako tako odgađanje donošenja ovog Protokola i zbog čega je taj Protokol kroz sve ove godine, zbog čega nije došao na red da se dogovori sa europskom unijom. Drugo pitanje koje treba postaviti a koje jednako zanima našu industriju, izvoznike, je pitanje što sada, koja je najbrža procedura da ovako ovako prihvaćene izmjene Protokola 4. da stupe na snagu, kada oni stvarno mogu očekivati 0 carinske stope pri izvozu u Europsku uniju kada u svoje proizvode ugrađuju materijale iz Turske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne gore ili svih ovih zemalja koje će tek sada biti uključene u ovaj sustav dijagonalne kumulacije podrijetla. Prema tome, uz ovakve po meni zbilja ozbiljne primjedbe na ono što se nije do sada napravilo možemo i hoćemo prihvatiti ovakvu odluku uz poziv da se sada učini najbrža moguća procedura i da stvarna izuzeća od plaćanja carine u Europsku uniju profunkcioniraju na onaj način koji je bio dogovoren 2001. godine u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kada je dogovorena slobodna trgovina s Europskom unijom, kada je ona važila bilateralno ta kumulacija podrijetla, znači na materijale, odnosno na proizvode koji su se iz Hrvatske izvozile u Europsku uniju od 2001. godine vrijedi nulta stopa ako su ugrađeni materijali iz nakon svih tih godina uspijevamo proširiti taj krug zemalja čiji se materijali računaju kao Hrvatski proizvodi i čiji izvoz može dobiti carinske povlastice ili potpuno oslobađanje od carine. Mislim da Mislim da je važno da se poduzme sve da ta procedura završi najkasnije u roku od mjesec dva dana i da ono što je propušteno u 4 godine da se barem do 4. mjeseca ove godine počne primjenjivati što će svakako pozdraviti naši izvoznici roba u Europsku Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo jako mi je drago da danas raspravljamo o ovoj temi jer sam i kao državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva sudjelovala u borbi da ovo danas bude u Saboru. Na početku dozvoli da samo kratko se nadovežem na ovo što je rekao zastupnik MImica. Naime, nije točno da se čekalo 4 godine, i SSP-ovi su stupili na snagu tek krajem 2009. godine, a uostalom odluku o ovome ne donosi naša Vlada nego Europska komisija, a ona je to napravila tek u listopadu prošle godine. I svakako stoji činjenica da ovo je jedan veliki zamah Hrvatskom gospodarstvu i velika pomoć za Hrvatske tvrtke koje se bave izvozom, međutim, cjelovito rješenje našeg problema stoji u potpisivanju regionalne konvencije o pan-Euro mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla, tzv. PEM konvencija odnosno da Hrvatska postane sudionica Pan-euro med-a to se trebalo desiti krajem lipnja prošle godine, međutim, zbog proceduralnih pogrešaka i sporosti administracije zemalja članica, Hrvatska tada nije u paketu tom, nije to bila točka ... već tada je bilo sve dogovoreno. Upravo zbog toga je Ministarstvo gospodarstva i Vlada pokrenula proceduru da i ponovili smo svoj zahtjev prema Europskoj komisiji da se žurno donese politička odluka o uključivanju Hrvatske u SAP sustav dijagonalne kumulacije podrijetla. Taj SAB sustav čine zemlje Europske unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna gora, Makedonija, Srbija i Turska samo za industrijske proizvode. Nakon što je Vlada u listopadu prošle godine primila pozitivan odgovor Europske komisije a sa uključivanjem Hrvatske u sustav komisija se izjasnila kako mi trebamo dalje raditi na tome da uđemo i u PAN Euromed, međutim, da su se sada stvorile sve pretpostavke da Hrvatska postane članica SAP sustava dijagonalne kumulacije kapitala, a odluku o tome, znači uključivanje u SAP sustav provest će se kao što je rekao državni tajnik odlukom vijeća SSV-a. Procedura koja se u Hrvatskoj provodi po ovom pitanju propisana je Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te Zakonom o pridruživanju sporazuma, o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. A sada konkretno zbog čega je to bitno i što to znači za Hrvatsko gospodarstvo. Iskreno uvjerena sam da šira javnost ne shvaća javnost uključivanja Hrvatske u SAP sustav dijagonalne kumulacije podrijetla jer ovime se štite interesi Hrvatskih gospodarstvenika, to donosi korist svim gospodarskim subjektima i državama koje su u nju uključene i budući da omogućuje proizvođaču da u svoj proizvod uključi materijale iz druge zemlje da stavi kao podrijetlo zemlje u ovom slučaju da se stavi podrijetlo da je iz Hrvatske proizvod, to naravno omogućuje carinske povlastice i to naravno omogućuje konkurentniji nastup na međunarodnom tržištu. Za Hrvatsku je pitanje uključivanja u SAP je izuzetno bitno za našu tekstilnu industriju koja ima 21 tisuću 500 zaposlenih, kožnu industriju i obućarsku koja ima oko 9 tisuća zaposlenih, metalnu industriju koja zajedno sa brodogradnjom ima 39 tisuća zaposlenih, prema tome, da ne govorim o kojem broju radnih mjesta se ovdje radi, zbog čega je upravo ovo uključivanje u SAP sustav bitno. Naravno ovdje se radi o distribucijskim sadržajima velikih firmi, svjetskih firmi koje su smještene u Republici Hrvatskoj i koja putem svoje distribucijskih skladišta u zemlje regije distribuiraju robu široke potrošnje. Prema zadnjim podacima carinske uprave radi se o brojci preko 600 distribucijskih centara, to su naravno velike svjetske kompanije L'oreal, Nestle, Neutroroberts, NIvea i slično i radi se o nekoliko tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj. Sa ovim uključivanjem u SAP sustav garantira se ostanak njihov ovdje a ne preseljenje u bilo koju zemlju regije koja je uključena u to. Ulaskom u SAP sustav proizvod će se smatrati podrijetlom iz zemlje u kojem obavljana obrada ili prerada veća od postupaka koji se smatraju nedostatnima za stjecanje podrijetla. A ako nije tako, takav će se proizvod smatrati iz zemlje kojemu je pridodana razmjerno najveća vrijednost. Ovo je apsolutno u interesu hrvatskog gospodarstva i hrvatskih firmi koje su izvoznice, koje se bore koje se bore za svoju konkurentnost na međunarodnom tržištu posebice sa zemljama sa kojima HRvatska već ima potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini kao i distribucijskih skladišta odnosno centara koji zapošljavaju hrvatsku radnu snagu. Naravno da za razvoj industrije ono što smo nabrojili metalne, kožne, tekstilne i ostale potrebno je uvođenje i primjena novih tehnologija u proizvodni proces, prilagođavanje zapadnim standardima tržišta. Međutim, ovo je definitivno jedan veliki korak prema jačanju hrvatskog gospodarstva, a sa ciljem boljeg korištenja svih prednosti koja Hrvatska ima od proizvodnog, geografskog do infrastrukturnog potencija, kao i naravno jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskih tvrtki. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik i potpredsjednik Doma Neven Mimica. Izvolite. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Pa ispravio bih netočan navod poštovane zastupnice Matković da se donošenje ovakve odluke nije čekalo 4 godine, nego da je to bilo kraće razdoblje. Naime, ovdje imam tabelu koja je priložena uz odgovor tadašnjeg ministra gospodarstva na moje zastupničko pitanje od negdje godinu i pol dana iz koje je vidljivo npr. da je Albanija 1.1.2007. jednako kao i Makedonija se na taj datum uključila u dijagonalnu kumulaciju podrijetla, već tada je to bilo otvoreno za Hrvatsku. Druge zemlje su još 2008. to napravile, a cijeli sustav je bio otvoren za proizvode iz Turske što je još najvažnije još od 27. srpnja 2006. godine. Prema tome, ako tražim odgovor na pitanje zašto se čekalo, mislim da ako tražim odgovornost preporučio bih da se ona usmjeri ne na Ministarstvo gospodarstva, nego na Ministarstvo poljoprivrede tamo biste mogli naći odgovore, zato se čekalo 4,5 godine. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj predlagatelja završno? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.